(Звъни.) Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Проект за Програма за работата на Народното събрание за 26 – 28 февруари 2020 г. г. „1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Вносители са Славчо Атанасов, Маноил Манев и Стефан Апостолов на 7 февруари 2020 г. 2020 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносители са Даниела Дариткова и група народни представители на 14 февруари 2020 г. 2020 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за Националния институт по метеорология и хидрология. Вносител е Министерският съвет на 8 януари 2020 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Вносител е Министерският съвет на 28 януари 2020 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносител е Министерският съвет на 8 януари 2020 г. – точка първа за четвъртък, 27 февруари 2020 г. г. 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносители са: Спас Панчев на 23 януари 2020 г.; Юлиан Ангелов и група народни представители на 14 февруари 2020 г. – точка втора за четвъртък, 27 февруари 2020 г. 2020 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Уважаеми колеги, получени се две предложение на основание чл. 53, ал. 3. Първото е от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители: „Уважаема госпожо Председател, действията и думите на управляващите през следващата седмица по въпроса за обхвата на пътищата, за които се събира винетна такса от жителите на конкретни населени места, е очакваният пик пик на един абсурд и хаос, продължаващ повече от две години. Нямаме никакво съмнение относно важността на въпроса и настояваме на основание чл. 113 от Правилника за организацията се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно списъка на републиканските пътища, за които се събират такси за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса и такса на база

през последните няколко месеца в населените места около София и в други населени места в страната – жителите излязоха на протест, но, за съжаление, и до ден днешен нито решението на Министерския съвет, подписано от господин Борисов, е отменено (шум и реплики)… ...нито решението на правителството, подписано от господин Борисов, е актуализирано с изваждане на съответните участъци. Тоест лъжата, която беше казана през миналата година и януари месец, продължава да действа. Хората не знаят какво трябва да правят освен да следят по телевизията – някой от управляващите да излезе и да им обясни. Ние сме сигурни, че няма друг човек в държавата, който да може да даде отговор на тези въпроси – нито министър Аврамова, както след мен ще предложат колегите, нито заместник-министър Нанков, който въобще не знае в какъв хаос забърка тол системата, нито на служителите от администрацията в тол управлението им е работа да поемат отговорности, които зависят от премиера. Затова ние на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника предлагаме българският премиер да дойде в пленарната зала и да обясни на българското общество, на българските граждани, на българските превозвачи на тези, които ще преминават през България, по какви правила, по какви критерии какво трябва да плащат, на кого трябва да го плащат и как трябва да го плащат. Защото от вчера става ясно, че даже и тези устройства, които трябва превозвачите да ползват, ги няма и ще трябва да попълват пътни карти, която отнема всяка по 7 – 8 минути за попълване, а превозвачите попълват такива по 5 – 6 на ден. Тоест затруднението и хаосът, които предстоят на 1 март,

точка първа да не бъде за днес, а да бъде за утре, когато министър-председателят се надявам ще бъде в държавата си – да дойде пред Народното събрание, да обясни поставения проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Колеги, подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители, мотивирано току-що от господин Свиленски утре това предложение да влезе в Програмата за работа на Народното събрание като точка първа за четвъртък. Гласували

прегласуване на предложението на парламентарната група на „БСП за България“ за изслушване на министър-председателя като точка първа за четвъртък.

Преминаваме към следващо предложение: „На основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме предложение за изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова във връзка с предстоящото таксуване на пътните превозни средства с обща технически технически допустима максимална маса за 3,5 тона с такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата – тол такса. Съгласно § 19а от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата от 1 март 2020 г. предстои предстои да започне прилагане на таксуването с такса за изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства, по чл. ал. 3 от Закона за пътищата. Настоящото предложение е обусловено от необходимостта за постигане на по-голяма яснота относно начина на функциониране на системата, нейната готовност за стартиране на посочената дата и изясняване на обхвата на платената пътна мрежа, както и предоставяне на българските граждани на цялата относима информация, свързана с въпросите, породени от въвеждането на тол таксуването. На основание чл. 53, ал. 3 от Правилника предлагаме изслушването на министър Аврамова да се включи като точка от Програмата за работата на Народното събрание за пленарната седмица 26 – 28 февруари 2020 г.“ Господин Ненков, заповядайте за две минути, да ни кажете в кой ден искате госпожа Аврамова да бъде тук.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, безспорно на 1 март сме на крачка от много сериозна промяна в начина на таксуване за ползването на републиканската инфраструктура. Разбира се, знаете, че това отне много сериозни усилия както от страна на парламента, така и от страна на изпълнителната власт. Предвид всички трудности, през които сме преминали през последните години, в крайна сметка на 1 март трябва да стартира създаването на тази електронна система за таксуване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и с вече въведената система за електронни винетки да се превърне в една от най-модерните системи за таксуване на пътища в цяла Европа. Смея да твърдя, че това е точно така. Разбира се, няма как да очакваме, че създаването на такава електронна система една такава реформа, няма да доведе със сигурност, от една страна, може би до технически проблеми, от друга страна, до проблеми, свързани с достатъчно добрия баланс между всички заинтересовани и ползващи тази мрежа, за да може, от една страна, да се създадат необходимите условия за максимално повече приходи, за да можем да поддържаме стандарта, към който се стремим, и, от друга страна, това да не е за сметка за сметка на потребителите на мрежата, така че наистина да бъде в непосилност за тях. В тази връзка, тъй като преди малко се прие предложение премиерът да бъде изслушан по чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, нашето предложение е да повикаме и да изслушаме и министър Аврамова, тъй като тя пряко отговаря за въвеждането на тази електронна система. Нашето предложение, госпожо Председател, тогава ще бъде малко по-различно: моля в първа точка от дневния ред за утрешната ни програма,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, вземам думата за обратна процедура. Първо, благодаря на всички колеги, които подкрепиха предложението министър-председателят утре да дойде в залата и да бъде изслушан. Наистина така трябва да работи българският парламент. Очаквах да бъде оттеглено предложението на колегите за министър Аврамова. Само да Ви информирам, уважаеми колеги, госпожа Аврамова поне три или четири пъти от тази трибуна е била на такова изслушване и, за съжаление, резултатът е никакъв. Правилно е да бъде министър-председателят. Не виждам основание да извикате цялата Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като те нито могат да вземат отношение, нито им е мястото да взимат отношение тук в пленарната зала. Тяхната работа е да изпълняват политическите решения такива, каквито ги взимат парламентът и българското правителство. Разбирам, че се опитвате да вкарате в една точка и министър Аврамова и министър-председателя. Първо, мисля, че това е обидно спрямо него като министър-председател, който може съвсем достойно да дойте тук и да защити позицията и на правителството, и на управляващото мнозинство. Няма нужда от госпожа Аврамова, която, пак казвам: три или четири пъти е изслушвана по темата, всеки петък е на парламентарен контрол, всеки петък са ѝ поставяни въпроси относно състоянието на пътищата и, за съжаление, до ден днешен никой от нас не е намерил отговори. Моето предложение е да не подкрепите

на гласуване предложението на господин Ненков и залата ще реши, така както реши и за изслушването на господин министър-председателя.

Постъпили законопроекти и проекти за решения от 19 февруари 2020 г. до 25 февруари 2020 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносители са Манол Генов и група народни представители. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Вносители са Димитър Лазаров и група народни представители.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 Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносители са Ивелина Василева и група народни представители. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители са Искрен Веселинов и група народни представители.

уведомява Народното събрание, че със заповед е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на отбраната и Военновъздушните сили по маршрут от летище София до летище Познан – Кшепшни, Република Полша, и обратно на 24 февруари 2020 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 21 февруари 2020 г. с входящ № 003-09-20 и е предоставено на Комисията по отбраната.

България е приел решение № 122 за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово и за изменение и отменяне решенията на Министерския съвет.

което ще допринесе за изпълнение на поетия ангажимент по осигуряване на личен състав за усилване на Съвместните сили на Въздушния компонент на НАТО. В изпълнение разпоредбите на Закона за решението на Министерския съвет е уведомен и Президентът на Република България. Уведомлението с приложеното към него Решение са постъпили на 24 февруари 2020 г. с входящ № 002-00-6 и са предоставени на Комисията по отбрана.

Това заглавие е неточно, тъй като данните се подават от Агенция „Митници“ и респективно от българското правителство, така че сме свидетели на ситуация, при която Националният статистически институт фактически признава за неверни данни от правителството. Уважаеми колеги, цитирам три части от прессъобщението, които ще коментираме: във връзка с новото съюзно митническо законодателство от януари 2019 г. вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават два вида митнически декларации – опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец, като НСИ използва само окончателните данни. Това означава, че внос, осъществен например в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли – след един месец. За нуждите на статистиката всеки месец НСИ изтегля данни от информационната система на Агенция „Митници“. Край на цитата. Тук започваме със странностите. статистически институт ни убеждава, че работи само с окончателни данни? Световно известно е, че месечните данни са предварителни. Ами как така досегашните и текущо публикувани предварителни данни в десетки таблици, се оказват може би нелегитимни или някакви упражнения по аритметика за първокласници? В целия свят се работи с предварителни данни и оценки, но сега изведнъж с неполитическа – да я наречем – приятелска силна преградка на правителството нашият НСИ въвежда нова световна мода в статистиката. Никакви предварителни и прогнозни данни и оценки, само на сигурно 10 години след обработката на данните. Някой се опитва да ми обясни, че като при виното колкото повече отлежават данните, толкова по-надеждни стават.

А иначе повсеместната практика, в това число досега и у нас, е да се публикуват предварителни данни след всяко тримесечие. И по правило отклоненията на крайните данни от предварителните трябва да бъде минимално – вижте предните години. Например Например би било приемливо, ако предварителните данни за растежа са 3,5%, а след корекции в изчисленията да се окаже, че са 3,2% или 3,4%. Но разликата между 3,5%, даже между 3,3% и 0,8% е абсолютна статистическа трагедия. Това е фактическа грешка над 4 пъти или 400%. Това, уважаеми колеги, не е статистика! Това е национална лотария! Това е търкане на талончета или колело на късмета! По-нататък цитирам: поради разминаването в графика на НСИ, в скоби – изтеглянето се извършва до 28 дни след края на периода, обърнете внимание, с този на Агенция „Митници“, в тези масиви не се съдържат данните от допълнителните декларации. Данните за всички тримесечия се ревизират едва след края на годината. Това е и причината за разликите във вноса в тримесечната статистика за БВП. Този параграф Този параграф ни въвежда в нова сфера – тази на антилогиката на отчаянието. Първо, в прав текст ни се казва, че графиците на НСИ и Агенция „Митници“ се разминават. Точният израз, би следвало да бъде „започнаха да се разминават“, защото уж досега са били в синхрон, а сега, видите ли, някакви европейски директиви са ги разсинхронизирали. Всъщност логическата загадка е: как така са разсинхронизирали данните, а пък цялата година – тримесечие по тримесечие, Министерството на финансите и правителството разгласяват данни от НСИ и БНБ, ощастливявайки ни със сходни данни за растеж и прочие макроикономически захарен памук?! Някъде да сте чули от тях, че това са предварителни и несигурни данни? Не сте! От горния параграф на НСИ излиза, че при нововъведена практика от две декларации допълнителната декларация се различава едва ли не съществено от първата. нали Европейският съюз въвежда тази втора декларация, за да са по-прецизни данните? Само че при липса на поне 4 млрд. лв. излиза, че според Вас те вървят две към едно по стойност и че винаги втората е наполовина по стойност от първата.

Цитирам: „Данните за всички тримесечия се ревизират едва след края на годината. Това е и причината за разликите във вноса в тримесечната статистика на БВП.“ Край на цитата. Тук мистиката на това съждение буквално надхвърля всяко въображение, защото според държавните институции втората декларация се бави, цитирам, 28 дни. Обърнете внимание, каква прецизност – не 25 дни, не 29 дни, не един месец, прецизно – 28 дни! Но тогава възниква въпросът: какъв ли е замисълът примерно да се получат последните допълнителни декларации на 29 април, тоест след първото тримесечие и да отлежават за преоценка на първото тримесечие януари – март чак след новогодишните празници? Евростат вероятно ще обяви парична награда на този, който пръв намери решение на тази доста завързана задача. Освен това, след като тримесечните данни вече са обявени като помагало за подготовка по аритметика – понеже ни се казва, че са ненадеждни, какъв е смисълът от публикуването им? Защото от горните редове излиза, че те носят по-скоро дезинформация, отколкото информация. За всички става ясно, че Министерството на финансите и правителството са оказали и оказват натиск върху уж независимите институции, на които би следвало да разчитат не само субектите на националната ни икономика, но и нашите партньори от Европейския съюз, Международния валутен фонд, Световната банка и така нататък. Бъдете сигурни, че тяхната реакция ще бъде остра и с дългосрочни последици. Освен това, уважаеми колеги, как така никой не забеляза, че няма внос на горива, а пък рафинерията работи? Чудо на чудесата! Няма внос на горива, а в руската статистика има износ на петрол към България, който изчезва, танкерите потъват някъде по пътя към България. Ако нямаше този внос на горива, би следвало пътищата да са чисти и да няма никакво движение. Да сте забелязали някакво такова нещо – танкерите вървят, рафинерията работи на пълна пара, колите се движат, данните ги няма? Защо? За да лъжете растежът е голям, отличници сме, Германия и Франция ни завиждат!? Много хубаво ще Ви завидят сега, като видят тези данни. Освен това, първо, след като вината е на Агенция „Митници“, респективно на Министерството на финансите, защо сега избутвате пред прожекторите Националния статистически институт? Защо не излезе правителството да каже, че е скрило данни и не е подало данни на Националния статистически институт, тъй като той работи по вноса изцяло по данни на митниците,

нещо повече, с този текст правителството прехвърля вината върху новите регламенти на Европейския съюз. Обърнете внимание с какво се започва: ние Ви подаваме грешни данни. Защо? Ами Европа ни кара да има втора декларация по един и същ внос. тя – Европа, не Ви кара да подавате неверни данни. Втората декларация трябва да е уточняваща на първата и такива разминавания не може да има. И в заключение, уважаеми колеги, след като Националният статистически институт е кандисал и обявява, че има асинхронност между Агенция „Митници“ и Националния статистически институт, след тази трагедия ние Ви казваме при пълна синхронност обаче: премиерът и министърът на финансите да си дадат оставката! Приятен ден!

първото заседание в сряда да започне от 13,00 ч., тъй като вторник е най-големият ден за България – Трети март. Голяма част от колегите ще бъдат другия край на България, ще бъдат заети с този празник. Така че нашето предложение е в синхрон с практиката още от миналото Народно събрание. Това е нашето предложение.

(БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Моля за процедура по прегласуване. Има резон в това, което предложиха колегите от „Обединени патриоти“. Моля същото да бъде подкрепено. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Попов. Подлагам на прегласуване направеното предложение.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, за съжаление, днес за пореден ден станахме свидетели на опита на колеги от лявата страна на залата да манипулират обществото и българските граждани.

не са манипулирани, няма манипулации във връзка с брутния вътрешен продукт, износа и вноса на България. За мен днес за пореден път се опитаха да атакуват с неверни данни и внушения влизането на България в Еврозоната. Трябва веднъж завинаги, колеги, да скъсаме с това желание и да заявим отговорно, че пътят на България е в Еврозоната, когато България съответно е готова, но тези внушения, че има манипулации в брутния вътрешен продукт, не трябва да бъдат толерирани.

че те са се опитали да манипулират обществото, и това е колегата, който говори преди мен. Не бива, колеги, да даваме гласност на фалшивите новини и мислех, че Народното събрание не може да бъде такъв проводник. Трябва ясно да заявим и да отчетем растежа на българската икономика, на българските доходи и на българския износ. Затова на 5 март, когато излязат окончателните данни, още веднъж Ви призовавам, колеги, да прочетете наистина какво казаха вчера експертите от Агенция „Митници“ и Националния статистически институт относно информацията по вноса. Ясно и категорично, колеги, от трибуната на Народното събрание заявявам, че всякакви такива отношения могат единствено да навредят на България, на българския бизнес, на българските граждани, и аз ще го приема по-скоро за неинформираност, отколкото за злонамереност от страна на колегите, които изнасят тази информация. Опасявам се наистина, ако има и такава злонамереност, но се надявам да е на незнание. Затова ще призова колегите наистина да прочетат информацията, изнесена вчера официално на страницата на Националния статистически институт и на Агенция „Митници“. Защото много безотговорно би било, ако колега от Народното събрание – народен представител, излиза и манипулира, и внушава от трибуната на Народното събрание които биха попречили на България, на българския бизнес и на българските граждани във всяка една насока на развитие, включително повишаване на доходи, включително отчитане на реални статистически данни за ръста на брутния вътрешен продукт. Защото, колеги, може би тук има нотка ревност за рекордно ниската безработица, която се отчита в България – в период от 20 години не е отчитана толкова ниска безработица; умереният темп на ръст на брутния вътрешен продукт – пета година подред; рекордно ниската задлъжнялост на българската държава спрямо брутния вътрешен продукт и също така Затова мисля, колеги, че в Народното събрание трябваше да намерим консенсус и да се стремим да го ускорим, защото той би ускорил единствено ръста на пенсиите и доходите на българските граждани, а всякакви такива декларации от името на група, които внушават обратното, са зловредни. Затова, колега, аз се радвам, че поне в медиите вече няколко дни подред се опитвате да повдигнете тази тема, явно колегите от медиите не я прегръщат много, защото могат да четат и защото се уповават на реална информация, и не се възбужда, как да кажа, в общественото пространство този медиен шум, който целите. Но пак заявявам, на 5 март, както каза Националният статистически институт, като излязат официалните предварителни данни, се надявам да излезете и да се извините от тази трибуна на българските граждани и на колегите в залата. И само ще прочета още един път прессъобщението – какво казват двете агенции: „Във връзка с новото съюзно митническо законодателство от месец януари 2020 г. вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават два вида митнически декларации – опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец, а понякога и повече, като Националният статистически институт използва само окончателни данни. Това означава, че внос, осъществен например в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли.“ И продължавам от същото съобщение: „Данни за всички тримесечия се ревизират едва след края на годината. Това е и причината за разликата във вноса в тримесечната статистика за брутния вътрешен продукт.“ И експертите са категорични, че данни не са манипулирани, а информацията е използвана добросъвестно. Според календара, колеги, на Националния статистически институт за разпределение на резултатите от статистическите изследвания на 5 март ще бъдат публикувани данните за брутния вътрешен продукт. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Други процедури, декларации? Този път наистина не виждам. Преминаваме към точка първа от дневния ред:

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, представител Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 г. На свое заседание, проведено на 19 февруари 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

господин Борислав Попов – изпълнителен директор на Българския футболен съюз, Христина Грозева – директор на дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“, и Сабина Костадинова – директор на дирекция „Правно и административно осигуряване“. От Министерството на вътрешните работи присъстваха: главен инспектор Пламен Колев – началник на сектор „Масови мероприятия“ в Столична дирекция на вътрешните работи, и Георги Иванов инспектор в сектор „Национален център по сигурността на спортни мероприятия“ в Главна дирекция „Национална полиция“. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Маноил Манев. В изложението си отбеляза, че предложените промени в Законопроекта са с цел допълване на изискванията за опазване на обществения ред и гарантиране на безопасност при провеждане на спортните мероприятия на стадионите чрез законова регламентация за предприемане на адекватни мерки. Тези нови изисквания са заимствани от УЕФА с цел за международните срещи да се издава сертификат за безопасност. Основен акцент в Законопроекта е допълнението на изискванията към Приложението по чл. 7б, ал. 1 от Закона. Предвидено е при изграждането на местата за зрителите – седалки и трибуни, те да са здраво фиксирани и изработени от материали, които да гарантират постоянната им употреба, да се осигури достъп до стадионите за хора с увреждания и техните придружители, изисквания за осветеността, озвучаването и видеонаблюдението, изграждането на оперативен координационен център, оборудван с технически средства за изглед към стадиона и непрекъсната комуникационна връзка с лицата, отговорни за аварийната, пожарната безопасност и спешната медицинска помощ. Допълнително е предвидено осигуряването на видеонаблюдение при стриктно осигуряване на пропускателен режим, с ясно обозначение на маршрутите за достъп до стадиона, входовете и изходите и всички общи площи на стадиона. В Законопроекта са регламентирани и правомощията на областните управители. Предвижда се създаването на областна комисия, която да извършва оценка на съответствието с изискванията по Приложението към чл. 7б, ал. 1. Единствено при констатация, че са спазени всички изисквания от областната комисия, то тогава областният управител издава акт, с който разрешава ползването на стадиона. Неспазването на изискванията за безопасност и сигурност на стадионите е скрепено със санкция по чл. 45 от Закона. С предложените изменения и допълнения се цели да се обезпечи адекватно опазването на обществения ред и сигурността при провеждане на спортни мероприятия. В заключение, от името на вносителите се подчерта, че изброените критерии към чл. 7б, ал. 1 ще се отнасят до стадионите, на които се провеждат международни международни футболни срещи под егидата на Съюза на европейските футболни асоциации – УЕФА, което изрично ще бъде отразено между първо и второ гласуване на Законопроекта. В Комисията е получено и становище от Министерството на младежта и спорта и Министерството на вътрешните работи. В становищата принципно се подкрепя внесеният законопроект, а заложените критерии са съобразени с изискванията на УЕФА за провеждане на международни мачове и следва да важат за стадиони, на които предстои да се провеждат международни спортни срещи. Критериите следва да се прецизират с участието на Българския футболен съюз и органите на Министерството на вътрешните работи за постигане на най-ефективна защита на сигурността при провеждане на спортните събития.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 12 февруари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от народните представители Славчо Стоев Атанасов, Маноил Минчев Манев и Стефан Апостолов Апостолов на 7 февруари 2020 г. – първо четене. На заседанието присъстваха: господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта, господин Борислав Попов – изпълнителен директор на Българския футболен съюз, господин Минко Пондев – началник на сектор „Спортни мероприятия“ в Главна дирекция „Национална полиция“, господин Пламен Колев – началник на сектор „Масови мероприятия“ в Столична дирекция на вътрешните работи, и старши комисар Антон Златанов – заместник-началник на Столична дирекция на вътрешните работи. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Славчо Атанасов, който посочи, че проектът е изготвен във връзка с необходимостта от предприемане на адекватни мерки, гарантиращи опазването на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия на стадиони. Основната му цел е да усъвършенства и отстрани някои констатирани празноти в нормативната уредба относно издаването на акт за пригодност на стадионите по критерии на УЕФА. С предложените допълнения и изменения се регламентира създаване на комисия към областните управители, в която ще бъдат включени представители на Министерството Министерството на вътрешните работи, собственици и ползватели на спортния обект. Комисията трябва да удостовери чрез изготвяне на доклад възможността стадионът да изпълнява посочените в приложението на Закона базови изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при организирането и провеждането на международни спортни мероприятия. Вносителят уточни, че в новия закон за безопасност и сигурност при провеждане на спортни мероприятия вече се включват подробно изискванията за сертифициране на спортните обекти, в зависимост от нивото на безопасност и сигурност, което те покриват. Това ще определи и видовете спортни мероприятия, които ще могат да се провеждат на съответния спортен обект. Господин Асен Марков, господин Борислав Попов и господин Минко Пондев изразиха подкрепата си към Законопроекта и отбелязаха, че предложенията са закономерна последица от предприетите мерки и нарочни изисквания при организирането и провеждането на спортните мероприятия на стадионите с цел обезпечаване на сигурност и безопасност, гарантиращи опазването на обществения ред. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Стефан Апостолов, Иван Ченчев, Йордан Йорданов и Славчо Атанасов, като всички участници се обединиха около предложението между първо и второ четене да се прецизират текстовете, като се конкретизира, че изискванията по Приложение № 1 към Законопроекта са задължителни при провеждането само на международни футболни срещи на територията на Република България. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от народния представител Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 г. – първо четене.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Както Ви е известно, от миналата година влезе в сила новият Закон за физическото възпитание и спорта, а от месец октомври 2019 г. ратифицирахме и новата Конвенция на Съвета на Европа за интегриран интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболните мачове и други спортни мероприятия. Във вече отменения стар Закон за физическото възпитание и спорта чрез препратка към Наредба за сигурността на спортните обекти, мерките срещу насилието и лошото поведение на зрителите преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и спортни зали, в една стара наредба от 2000-та година

Без този акт спортният обект не се допускаше при провеждане на спортни мероприятия. Новата Конвенция обаче, за която споменах по-рано, предлага напълно нови и по-ясни цели, насочени към осигуряване на сигурността, безопасността, гостоприемна среда при провеждане на футболните срещи и други спортни мероприятия, а не единствено и само за контрол на насилието. В нея са залегнали основни принципи и мерки за намаляване на рисковете от различно естество при провеждане на спортни мероприятия, природни бедствия, терористични атаки, слабости на спортната инфраструктура и така Това наложи и решението, че най-точното място за регламентация на стадионите е в разработения, забележете, нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортните мероприятия, където на базата на определени критерии за безопасност и сигурност на спортните мероприятия, заложени в новата Конвенция, ще бъдат и сертифицирани. Към момента разработването на новия Закон за безопасността и сигурността по време на спортните мероприятия е на финала, колеги, тъй като материята е изключително сложна – повече от една година работна група работеше по този въпрос. След ратифицирането на Конвенцията беше наложително да направим сериозен анализ, за да стигнем до до наистина работещи текстове за сертифициране на спортните обекти, тяхното диференциране в зависимост от нивото, безопасността и сигурността, във връзка с провеждане на спортните мероприятия. Съвсем близо е и внасянето му в Народното събрание. На този етап обаче възникна, забележете, колеги, празнота в нормативната уредба относно издаването на акт за пригодност на стадионите относно международните критерии на УЕФА, свързани с провеждането на международни В тази връзка се налага бърза промяна на действащия към момента Закон за опазване на спортния ред по време на спортни мероприятия, с която да дадем законова възможност за издаването на този акт. Сещате се за какво става въпрос, колеги. Става въпрос за мача ни с Унгария на 27 март и, дай боже, вторият мач между Исландия – България, или между България и Румъния.

Комисията трябва да удостовери чрез изготвения доклад, че стадионът изпълнява посочените в приложението към Закона базови изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при организиране и провеждане на международните спортни мероприятия. провеждане на спортните мероприятия вече се включват подробно изискванията за сертифициране на спортните обекти в зависимост от нивото на безопасност и сигурност, което те покриват. Това ще определи и видовете спортни мероприятия, които ще могат

приемам по-голямата част – има и забележки, разбира се, които на второ четене, мислим да ги преодолеем. Между първо и второ четене ще бъдат прецизирани критериите, посочени в Приложение № към чл. 7б, ал.1, като се съобразим със становищата на Министерството на вътрешните работи и на Българския футболен съюз, разбира се. Искам да подчертая, че ще бъде изрично посочено, че тези критерии ще важат само за международни мачове, а за вътрешното първенство

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Законът за опазване на обществения ред при провеждането на спортните мероприятия, приет от парламента през 2004 г., урежда мерките за опазване на обществения ред, както и мерките срещу противообществените прояви, извършени при провеждането на спортните мероприятия. Вносителите аргументират изготвянето на настоящия законопроект за поредно изменение на Закона с необходимостта от предприемането на адекватни мерки, които да гарантират опазването на обществения ред при провеждането на спортните мероприятия. За нас, от „Движението за права и свободи“, не е редно да продължава практиката като вносител да се намира, който и да е народен представител или група народни представители. Това е несериозно! Редно е Министерският съвет да е вносител, тоест Министерството на младежта и спорта и Министерството на вътрешните работи не трябва да се крият зад дадените становища, а да се извърши работата по отношение промените на изменението на Закона и това да бъде предложение на Министерския съвет по съответния ред. Считам, че идеята на вносителите

От текстовете на Законопроекта е видно, че във връзка с предложените високи изисквания се създава законова делегация областните управители, чрез нарочно създадени областни комисии, да извършват оценка за съответствие с разписаните в Приложението изисквания. Изискванията в Приложение № 1 могат да бъдат изпълнени за част от спортните обекти в големите градове, но не могат да бъдат изпълнени със сигурност за селските стадиони, където също се провеждат футболни срещи. Изводът е, че областните управители няма да имат право да разрешат използването на тези обекти. В този смисъл бихме подкрепили предложения законопроект, но същият ще бъде приложим на практика, единствено ако бъде направено диференциране на изискванията за сигурност спрямо различните спортни обекти, в различните по големина населени места. В новата насока е и това становище на Националното сдружение на общините. Ние от „Движението за права и свободи“ на първо четене ще подкрепим този законопроект. Считаме, че между първо и второ четене ще направим нужните промени, за да бъде Законопроектът в изрядност със своите действия. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Ахмедов. Реплики? Не виждам. Други изказвания?

няколко. Първо, донякъде съм съгласен със становището на колегите от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Първият смущаващ фактор е цялостното отсъствие на държавата в този процес – имам предвид процеса на законотворчество. Защо Законопроектът не е внесен от Министерския съвет или респективно от Министерството на младежта и спорта? Изобщо в целия този процес те отсъстват. Тези, които са отговорни и за спортната инфраструктура, и за правилниците, и за прилагането, и така нататък, отсъстват. Това налага тази спешност на нещата, която води и до някои недоглеждания в текстовете, които будят недоумение, които, явно, между първо и второ четене трябва да се отстранят. По принцип ние, като група, заявявам, че ще подкрепим на първо четене Законопроекта, но имаме своите конкретни изисквания за промяна в текстовете. Първо, да се отговаря строго и категорично по изискванията на УЕФА, които са за провеждане. Второ, подчертавам, международните състезания така, както и колегата докладва. И третото е, подчертавам пак, много силно ни смущава тоталното отсъствие на Министерството на младежта и спорта. Някой може ли да обясни защо? Опитът за прехвърляне на отговорността, организацията и подписа върху областните управители според нас е некоректен. Какво прави Министерството на младежта и спорта? Защо съществува? Да разпределя едни пари по федерации и да контролира дейността на Спортния тотализатор. Този, който трябва да отговаря за спортните съоръжения, за спортната инфраструктура, този, който трябва да удостоверява нещата, е Министерството на младежта и спорта. Това доказва само едно нещо – имаме пряко ангажиране на държавата в този процес. Тези неща трябва да се изгладят между първо и второ четене, в противен случай ние ще коригираме своето отношение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Малинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания?

Както преди мен заместник-председателят на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ господин Ахмед Ахмедов каза, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепим този законопроект на първо четене. От 30 години, колеги, отстояваме принципи, отстояваме наши приоритети и наистина един от основните ни приоритети е здравето и сигурността на всички български граждани, но с уточнението, че между първо и второ четене си запазваме правото да направим предложение в Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Уважаеми колеги, няма как да не изразя категоричното несъгласие на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ за начина, за реда, по който за пореден път се вкарва един изключително важен, обществено значим законопроект, заобикаляйки Министерския съвет, заобикаляйки в случая Министерството на младежта и спорта, заобикаляйки Министерството на вътрешните работи, без обществено обсъждане. Това се превърна в една порочна практика, която се патентова от мнозинството в 44-тото народно събрание, за съжаление. Да, уважаеми колеги, няма спор, в момента има празнота в законовата уредба – откакто беше отменен старият Закон за физическото възпитание и спорта и приет новият закон, трябва да бъде направено такова предложение в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Но тук въпросът е дали това изменение трябва да бъде в този си вид и дали обхваща цялостно всички спортни обекти, които трябва да бъдат сертифицирани? Не само спортните обекти, на които ще се провеждат международни спортни срещи в случая конкретно става въпрос за среща, която ще се изиграе на Националния стадион „Васил Левски“ през месец март. И другото, което искам да добавя, е дали не трябваше Министерският съвет по надлежния ред, чрез, пак казвам, ресорните Министерство на младежта и спорта и Министерство на вътрешните работи, чрез едно широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни да вкара този законопроект, или ще продължим с порочната практика да вкарваме законопроекти от името на колеги народни представители, заобикаляйки и Министерския съвет и изземвайки функциите на съответните министерства? И аз съм убеден, уважаеми колеги, че Вие знаете – тези, които не са били във Вътрешната комисия, тези, които не са били и в Комисията за младежта и спорта, ако няма изменения между първо и второ четене, с приемането на този законопроект, както каза и колегата народен представител, заместник-председателят на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ господин Ахмед Ахмедов, ами ние поставяме, обричаме футбола в малките населени места на гибел, ако не направим поправка между първо и второ четене! Защото, приемайки го така, по този начин, футболът в малките населени места и в малките градове се обрича на гибел! И това го потвърди и колегата по време на Комисията, която беше проведена. Това е още едно доказателство, че този законопроект е написан на коляно и не е сериозно това, което се предлага. Пак казвам, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепим този законопроект на първо четене с условието, че между първо и второ четене трябва да се направи предложение,

За изказване, господин Ченчев, заповядайте.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 тези, които се изказаха преди мен, в голямата си част – виждам на първия ред господин Манев, присъстваха на заседание на Ресорната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. Разбира се, стана ясно в присъствието на Футболния съюз, в присъствието на МВР. Бързам да кажа на народните представители, че, подкрепяйки Закона сега, на първо четене, ние ще проследим дали тези текстове, за които стана дума преди малко и всички колеги споделиха своите тревоги, ще бъдат прецизирани. Но същевременно и бързам да кажа на колегите, че – да, те ще бъдат прецизирани и даже зная, че експертите вече са ги подготвили, защото наистина е така. В текста трябва да фигурира думата „международни“ по отношение на спортните обекти, защото иначе поставяме в зависимост клубовете, които не играят в европейските турнири, да не могат да лицензират своите стадиони, или по-скоро, да не могат да ги ползват в официални, професионални мачове, пък, камо ли такива от европейските клубни турнири. Става въпрос обаче, че те няма да могат да ги ползват и по отношение на българското първенство. Затова думичката „международни“ е изключително важна. Трябва да знаят народните представители, че присъствалият на заседанието на Комисията старши комисар Антон Златанов изказа своите тревоги по отношение на някои други липсващи текстове. Но за нас е успокоение, за всички нас, той получи уверенията и на експертите, че предложенията и това, което той предлага, де факто, ще бъдат входирани по надлежния ред между първо и второ четене, за да се прецизира самият закон. Друг е въпросът, че Законът за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия трябва да е по-всеобхватен. В Комисията аз дадох пример с това, че имаме загинали хора, за съжаление, по време на състезания и на ралита в България.

Да, мачът с Унгария. Баражът чука на вратата, изключително важно е ние да осигурим провеждането му в България, а не да бъде пратен в Белград или в Скопие нещо, което няма да бъде добре не само за нашия футбол и привържениците му, а като цяло за идеята да се домакинства в такъв важен мач. Разбира се, дай боже, и втория мач да си го играем тук на „Васил Левски“, но не става дума само за стадион „Васил Левски“. Става дума за всички стадиони, на които домакинстват клубове, които занапред са се класирали за европейските турнири и затова подчертавам, че тази думичка „международни“ е изключително важна. В предложението има изисквания стадионите, спортните обекти да отговарят на тези изисквания, като има контролна стая по отношение на видеонаблюдението, стая за задържане. Но мисля, че с конкретните предложения на МВР в лицето на старши комисар Антон Златанов, който присъства в Комисията, че и това нещо между първо и второ четене ще бъде изгладено и на второ четене ще излезем с един доста осмислен Законопроект, който да даде възможност възможност за опазването на обществения ред по време на тези толкова важни спортни мероприятия. Затова ние ще подкрепим Законопроекта и ще следим между първо и

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! На първо място, искам да благодаря на двете парламентарни групи – и левицата, и ДПС, че въпреки забележките, ще го подкрепят. Това не е Законопроект, а е ЗИД – Закон за изменение и допълнение, и има огромна разлика, не го приемайте като някакво заяждане, но е така. Благодаря и на двете парламентарни групи, че на първо четене ще го подкрепят. На второ четене, разбира се, има някои поправки, които ще трябва да се направят, и задължително ще се направят – такъв е ангажиментът, който

не са точни – не че колегите го правят злонамерено, а го правят просто от липса на достатъчно информация. На първо място, защо толкова се бавихме? Бавихме се, колеги, защото Конвенцията,

Приложенията към тази конвенция са четири – където са най-важните неща за това, което изисква Европа и УЕФА от нас, но знаете ли от колко страници са? 660 страници са и тези 660 страници работната група ги преглеждаше изречение по изречение и запетая по запетая. Хайде, Хайде, колеги, съгласете се, че това е изключително важен Законопроект, както казаха и други колеги, защото нека да си кажем истината, че касае един контингент от хора, които имат

Затова този закон се гледа една година. Тук питаха „защо“. Това е работа не на Комисията от МВР и на Комисията за децата, младежта и спорта, а това е работа на Министерския съвет. Ще Ви кажа защо. Защото това е много сложна, много тежка материя и изисква, забележете – ние сме парламентарна република, единство от парламента. Повече от година по този законопроект работеше работеше работна група от парламентарните сили на парламента. И тук искам да благодаря на много хора, които работеха в тази група, например господин Али беше постоянен член в тази парламентарна работна група.

цяла България беше изненадана, че двете домакинства ще бъдат на стадиона в София. Нали знаете, че не зависи от нас, а това зависи от УЕФА? Първото ни домакинство е с Унгария, дай боже да продължим, за втория мач домакинството е с Исландия или с Румъния. Това го решава жребий и го решава УЕФА. На друго място, писмото, което получихме от УЕФА по този въпрос, го получихме чак в края на януари

господин Али, че има опасност, ако не гласуваме сега тази поправчица, има опасност този мач да не се играе в София, има опасност този мач да се играе или в Белград, или в Атина, или в Истанбул, или в Скопие.

като футболен фен още от дете Ви казвам, че изключително важна ще бъде публиката в победите на тези мачове, изключително важна! И стадионът трябва да се напълни. Едно е да се играе на „Васил Левски“, друго е, ако не гласуваме тази поправка, мачът да се играе в Белград. Много

и съответно Законът още следващата седмица да влезе за второ четене. След това трябва да чакаме Указа на президента от там имаме уверение, че бързо ще го ратифицират, за да може да не се получи гаф, грубо казано на жаргонен език, за мача с Унгария

Заповядайте, господин Янков, за изказване. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! За съжаление, не виждам представител на изпълнителната власт, не виждам и тази трансмисия, която впоследствие ще доведе до прилагане на мерките и мероприятията, които се предлагат в Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Това изменение е изготвено във връзка с необходимостта от предприемане на адекватни мерки, гарантиращи опазването на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия на стадион – така, както е записано в има ли цялостна концепция за сигурността и безопасността на българските граждани? Не, няма. Форсмажор, припряно се предлагат редица мерки, но те са закъснели и са непълни. Мерките за безопасност при спортни мероприятия, масови мероприятия в преобладаващата си част трябва да внесат и спокойствие, и усещане за безопасност в българските граждани. Уважаеми вносители, сигурно сте преценили, че голяма част от българските граждани се притесняват да посещават такива спортни мероприятия, именно защото не е гарантирана безопасността. И сега е въпросът за непълнотата на предлаганите мерки: защо не се предприема необходимата крачка, която ще трябва да бъде направена, за персонификация на продадения билет? Тази персонификация осигурява идентифицирането на всеки посетител и неговото позициониране, което е и най-сериозната мярка в борбата срещу терористичните актове, още повече голяма част от билетите се купуват по електронен път, което изисква регистрация. Остава същото да бъде въведено и на касата. Това е крайно необходимо, но не се предлага в момента, тоест предложените мерки и мероприятия не са изчерпателни. Това е по модел, по който се предлагат промени или се променят изцяло законите, не е просто несъвършенство в законодателството, а възможност да не се осигури стабилно законодателство, което ще доведе, първо, до изразходването на огромен ресурс, за да бъдат изпълнени тези мерки, които се предлагат в момента с промените в Закона, и в същото време тези, които трябва да осигурят този финансов ресурс, да знаят – нека ги предупредим, че това не са всички мерки и да очакват, че допълнително ще има нови изменения, които ще доведат и до финансова тежест. В крайна сметка аз разчитам, че при един широк консенсус ще стигнем до едно стабилно законодателство, с което ще се гарантира спокойствието, безопасността, адекватната работа на службите, защото, уважаеми дами и господа народни представители, в другите страни именно стадионите са местата, където е гарантирано това спокойствие и безопасност и се провеждат не само спортни мероприятия, а основно се провеждат концерти, включително и митинги – там, където може да бъде осигурено достатъчно място за масови мероприятия. Вземете се в ръце и да седнем на една маса, за да ги има всички тези мерки и да могат да бъдат приложени! Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Янков, с цялото ми уважение към Вас, трябва да Ви кажа, че цялата реч, която държахте… да бъде – и за всички неща, които говорихте, на практика в момента,

тези неща, които правим в момента, ги правим заради мача с Унгария и заради мача с Исландия, заради изискванията на УЕФА. Всички тези неща, които ги казвате – мерки за сигурност и така нататък, са включени в новия Закон.

че един нов закон поне два месеца ще върви по комисии, ще върви в парламентарната зала и така нататък. Мачът с Унгария е на 27-ми и нямаме време. Това е проблемът, това е истината.

Ние година и половина се занимаваме с Конвенцията на Европейския съюз и на УЕФА, където са абсолютно нови правилата за сигурността. Повярвайте ми, абсолютно нови правила. Господин Ченчев също много ни е помагал, дойдоха също експерти на УЕФА да ни консултират, дойде Дейвид Боуън, който е шеф на целия Европейски съюз по въпросите за футбола, и за футболното хулиганство, дойдоха в България да ни консултират. Така че, според мен Законът е професионално изготвен, защото тук с този закон шега не бива,

Благодаря. Друга реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Янков. Вие признахте, че ние като парламентарна група сме диалогични и съдействаме за това стабилно законодателство във връзка с мерките, които са необходими, и мероприятията, които трябва да бъдат предприети, за осигуряване на спокойствие и безопасност на българските граждани при организирането на спортни мероприятия. Проблемът не е в БСП, не е в опозицията. Проблемът явно е в коалицията, която управлява. Вие сте водещ, нагърбили сте се с тази задача да осигурите приемането на този закон. Парламентарната процедура изисква едно и също време – дали е изменение и допълнение на Закона, или приемане на нов закон. Преди повече от година с Вас бяхме на среща на Националния стадион „Васил Левски“ заедно с представителите на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на спорта, на Националната спорта база, на ръководството на Националния стадион и още там Вие получихте подкрепа – и институционална и парламентарна, за да бъде предложен, разгледан и гласуван такъв закон. И сега се налага форсмажор заради забавянето на приемането на този закон да бъдат правени и изменения и допълнения. Ето това е критиката ми. Вие имате проблем в коалицията не само институционално по отношение на работата на коалиционните партньори в различните институции – отварям една скоба, не само проблеми заради арести в изпълнителната власт, Вие имате проблем и с приемането с консенсус по законодателство и това Ви прави непригодни. Да има стабилно законодателство, да има предвидимост, която да генерира спокойствието и на тези, които трябва да бъдат прилагащи законодателството, и на тези, които трябва да се съобразяват с това законодателство, и това се случва в последната година от управлението. Вие сигурен ли сте, че този закон в рамките на тази година ще бъде допуснат от големия Ви партньор, доминираща партия в коалицията – ГЕРБ, и ще има такъв закон в рамките на това Народно събрание? Не, не сте сигурен. Затова моят призив към всички е: когато става въпрос за спокойствие и безопасност, гарантирането им на българските граждани, нека да се изгладят всички противоречия, да чуем експертите и да се съобразим с това, което ще наречем стабилно законодателство, такова, каквото има в другите европейски страни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Янков. Други изказвания? Заповядайте, господин Манев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Взехме се в ръце. Взехме се в ръце и сега да си говорим за Закона, защото последното изказване е на границата да започнем да си говорим за политика, обаче няма да го направя, защото пък съм абсолютно вътрешно убеден, че когато говорим за спорт, политиката е най-, най-последното нещо, с което трябва да се занимаваме. Прав сте, господин Янков, за много от нещата, които казахте свързани с темата „Сигурност“. Прав сте и с това, че тази тема е изключително обемна, изключително сериозна, когато говорим за масови спортни мероприятия. И затова моята надежда, голямата ми надежда е в големия така наречен работно закон, цялостния закон. Ратифицираната от нас Конвенция преди няколко месеца и познаването на структурата, която ще се занимава с това – комитетът, който след нашата ратификация вече е факт, ще дадат възможност този закон да бъде работен така, че да се постигне оня компромис, за който и господин Ченчев, и други колеги говорят. Компромисът между това хората да отиват спокойно на спортни мероприятия и да бъдат там, и Вие го казахте, и същевременно с това да няма проблеми с подкрепящите бурно своите любими отбори хора във всички видове спортове – това е големият закон. Обаче тук говорим за една промяна. Между другото, ще си позволя да не се съглася и с председателя на Спортната комисия, и с колегите лично – не като становище, а лично. Аз не съм тръгнал да участвам като вносител на този закон и в работата по този закон с мисълта, че това се прави за футболния мач България и не знам кой и така нататък. Да, той е факт и е вярно. Но ние трябваше да направим така, че да запушим една административна празнота, която се появи и след Конвенцията, и след писмото на УЕФА, и след влизането в сила на новия Закон за спорта. И това всъщност правим днес. Ние решаваме кой структурно ще прави оценката на спортните съоръжения, в случая на стадионите, как ще го прави, защо ще го прави. Защото в крайна сметка – УЕФА в конкретния случай, изисква акт на държавен орган, за да каже, че това съоръжение, този стадион става. Когато говорим за всички спортни съоръжения обаче, темата става изключително интересна, защото там нещата са по-различни. Всяка международна спортна федерация има различни начини за лицензиране на спортните мероприятия. И Вие го казахте, съгласен съм. Там трябва да се знае, че процедурите са различни. Затова ние говорим само за това, което днес предлагаме пред Вас, а то е – да създадем структурата, която ще ги лицензира, да създадем възможността тези стадиони, сега тук ще кажа нещо, което може би трябваше да кажат и другите колеги, пропуснали са го, аз ще се възползвам от този пропуск да кажа, че за стадионите всъщност, за които говорим, всички изброени мерки, които сме посочили в Закона, отдавна са изпълнени. Отдавна са изпълнени. Да, има този момент – трябва да напишем, че става въпрос за международните състезания или за международните изисквания на УЕФА, ще го направим между първо и второ четене. Защо? Защото имаше становища на колеги, които казваха: „Да го направим за всички. Защо го правите само за едните?“ Защото ще оставим половин България без стадиони, а и това не е целта. Целта е Българският футболен съюз да има възможността и той да си лицензира вътрешното първенство, малките първенства и така нататък, но това е техника. Ще отговоря на въпроса: защо го правим през областните управители? Знам, че този въпрос вълнува Защото единствено областните управители са тези, които по места могат да комуникират. Официално те са представителите на държавата и могат да комуникират с всички служби – „Пожарна и аварийна безопасност“, Към всеки областен управител – това, между другото, да го кажа на колегите, които са убедени, че Министерството на спорта не се намесва тук, към областните управители във всяка областна всяка областна управа има назначен представител на Министерството на спорта и той работи там. Дали това е намеса? Ами, разбира се, че това е участието на Министерството на спорта. А защо не ги включваме на първо ниво? Ами защото в крайна сметка подписът на министъра е е този, който заверява това, което идва от областния управител в писмото до УЕФА. Не може единият и да проверява, и да подписва към УЕФА – нали, технология. Ако някой измисли по-добра технология, едва ли някой ще се противи на това. Затова така сме го направили. Да, имаше дебати, и ще продължат дебатите кой да бъде, но в никакъв случай не мога да се съглася с тезите за общините. Деветдесет процента от общините са собственици на спортни обекти и да оценяват сами спортните си обекти, пък и да казват колко са хубави или лоши, някак си не ми звучи добре. Що се отнася до нещо важно, което мислех да не казвам, но хайде, днес сме откровени и темата е спорт. Вижте, колеги, за съжаление, лошото в кавички футболно хулиганство се измести и вече не е само футболно. Агитките си позволяват да прехвърлят във всяко спортно мероприятие своето противостоене. Аз до последно, докато имам възможност да участвам в работните групи, докато мога да работя по тази тема като народен представител, ще твърдя и ще отстоявам тезата, че ние в никакъв случай не трябва да правим компромиси със сигурността, и компромиси със сигурността на онези хора, които искат да гледат спортни мероприятия и да бъдат част от усещането на спорта, и нашите мерки за това спортните съоръжения да бъдат преведени в някакъв вид, не може да почива върху компромиси. Затова разделянето им на международни такива, отговарящи на стандарти на най-високо ниво, и възлагането на отговорността върху спортните организации, които всъщност са поели върху себе си да менажират, да развиват, да администрират

и за техните внесени последни предложения. Те са част от работните групи и по големия закон, и сега. Тук сте прави всички Вие, колеги, които казвате, че Министерството на вътрешните работи или министерствата трябва да поемат своя ангажимент и да си внасят нещата ясно, точно, написано директно по реда, по който те смятат, като техни ЗИД-ове в рамките на законодателната инициатива на Министерския съвет и на министрите. Нека да си ги направят тези неща. Защото, ако отворим тук в тази зала дебата за това трябва ли да има места за задържане, не трябва ли да има, ами трябва ли да има районни управления или полицейски участъци на всеки стадион? Не бива така. Всяко такова нещо трябва да бъде написано, да мине на съгласуване и да влезе в тази зала по този начин. Ние работим перфектно с тези хора в работните групи. Да, те са експерти и като експерти гледат само тяхната експертна позиция. Нашата отговорност – на народните представители, е да направим Закона така, че да работи не само за експертите по сигурност, да работи и за гражданите, да отидат, да могат да влязат на този стадион. Прав сте господин Янков. Между другото, само да отбележа и приключвам с индивидуализацията на билетите. В големия закон нещата вървят и има проблем единствено с технологията. Колегата е постоянен представител там и участва постоянно, просто търсим най-доброто технологично решение по тази тема: как да става как да става индивидуализацията и след това проверката на входа как точно да се случи. Мисля, че ще решим този въпрос и с Ваша помощ, надявам се. Благодаря Ви, колеги. Подкрепете този закон. Не е само за един футболен мач, просто, за да създадем системата, по която да се оценяват стадионите и да се привеждат във вид. Наистина обръщам се и към председателя на Спортната комисия, моля Ви, дайте да засилим тази работна група, давайте да вкарваме големия закон, да го довършваме, защото наистина предизвикателствата се менят. Дори вече Конвенцията, която ратифицирахме, във връзка и с някои нови събития в света се променя и трябва да сме готови и адекватни. Благодаря Ви, колеги. Надявам се, че ще подкрепите Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Манев. Реплика – господин Янков. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, МВР отговаря за сигурността и безопасността на българските граждани, отговаря за опазването на обществения ред. Всеки опит да бъде прехвърлена тази отговорност на други институции, неправителствени организации или юридически лица по Закона за регистрирането на юридическите лица, е абдикиране от основния Закон за Това – да налагате отговорност на спортните федерации при прилагане на мерки и опазване на обществения ред при организиране на спортни мероприятия – е абдикиране от основни функции на Министерството на вътрешните работи, признаване за неспособност, Вие, като управление, да осигурите адекватната работа на институциите. Не си позволявайте отново да разтоварвате МВР от отговорност! Направихте го с промени в Закона, които позволиха създаването на звена към местната власт, кметовете, направихте го и с ред други промени, с възможността полицейски правомощия да имат много институции. По отношение на спорта това отново ще покаже Вашето разбиране за неспособност на МВР, въпреки ежегодното увеличаване на щат и на бюджет, да изпълни основната си функция.

внесен за разглеждане на второ гласуване, на първо го приехме, да Ви попитам: има ли ангажименти, или ще има ли ангажименти МВР да охранява едни партийни мероприятия, да речем, конгрес, избор на председател на конгрес? (Оживление.) Аз тук чувам, че ангажимент на МВР е да охранява всичко в тази държава. Може би има такива изменения. Аз не съм член на Вътрешната комисия, така че не знам. Ако има такъв ангажимент, моля да ме уведомите. Благодаря, господин Лазаров. Трета реплика – господин Ченчев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Използвам правото на реплика може би да направя едно допълнение. По отношение на това какво предлага МВР

та се наложиха промени и Вие много добре помните. По отношение на персонализацията на билетите – също. Мерките, които бяха заложени, определено не доведоха до желания резултат. Нещо повече, ако сега говорим за малките клубове и стадионите и ако не влезе на второ четене поправката думичката „международни“, малките клубове ще пострадат. Е, те щяха да пострадат и при персонализацията на билетите именно за техниката, за която говори господин Манев, защото това е въпросът – наистина, като се персонализират билетите, как ще се допускат хората до стадионите, как ще бъдат проверявани по-точно? По-тревожният въпрос е: в така наречените от МВР рискови мачове, там как ще става пропускателният режим на съответните входове на агитките и струпването на хора до какво ще доведе – до изнервяне и така нататък? И още нещо – тези агитки гостуват и в по-малките населени места с клубове, които, да кажем, играят в турнира за Купата на България и се класират в по-горни кръгове. Този мач обаче също се води рисков от МВР, а стадионът по изискване не е пригоден за провеждането на мач от такъв калибър. Затова наистина текстовете и за второ четене сега, и по принцип в така наречения голям закон, трябва да бъдат много добре прецизирани. Не става дума само за мач-дербитата на София, на Пловдив, на

Ще обясня, колега Янков. Това, което Вие казахте от тази трибуна като реплика, и въпросът на господин Лазаров имат своята много точна цел и тя е следната: не дали да Ви охранява МВР конгресите, а МВР да дойде и да Ви каже къде да си направите конгресите, за да Ви охранява по-лесно. Ето това в момента ние правим – ограничаваме текста на Закона да се отнася до едни мероприятия, които не са конгреси на малка или голяма партия, а става въпрос за едно спортно мероприятие на най-високо ниво на УЕФА, да може за неговите изисквания да има кой да каже, че тези стадиони отговарят на тях. Точка по този въпрос. Няма да влизам повече в политика,

Става въпрос за това, че не бива да се отклоняваме, господин Ченчев, защото влезем ли в отклонение, влизаме в теория, а аз познавам господин председателстващия много добре и как ще ме санкционира веднага. Работил съм много дълги години с него, като председател. (Оживление.) Става въпрос само за конкретния законопроект. Този законопроект има една-единствена цел – за тези наши стадиони, които могат и отговарят и към момента на изискванията на УЕФА, да има процедура те да си поемат разрешителните и да могат да си вършат работата. Това е най-, най-важното според мен. Всичко останало да отива в големия закон. Между другото, има неща, които господин Янков каза, които са основна теория на това, с което се занимаваме в момента – има ли място полицията в охраната на такива спортни мероприятия, или няма? няма? Това е световен спор в теорията на охраната на такива масови мероприятия. Аз с него в работна група мога да дебатирам с удоволствие, ама с огромно удоволствие! Просто знам, че излиза че излиза от контекста на това, което правим в момента. Затова, колеги, ние нямаме различия по тази тема. Ние имаме становища и виждания по тази тема, а становищата и вижданията, между другото, в Народното събрание са между първо и второ четене, както и в работните групи, в комисиите, там, където е експертизата. Подкрепете Законопроекта, да решим конкретния проблем и да не оставаме дупка в администрирането на тази процедура, а вече в големия закон дайте в много широк мащаб да решим всичко това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев. Знаете, че винаги съм готов, отнасяйки се до Вас, да приложа неписаната част на Правилника. Колеги, продължаваме с изказвания. Не виждам. Закривам разискванията. Сега ще подложа на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от народните представители Славчо Атанасов, Маноил Манев и Стефан Апостолов. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание Доклада на Комисията по околната среда и водите: „На редовно заседание, проведено на 20 февруари 2020 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители на 14 февруари 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите: господин Емил Димитров – министър; госпожа Силвия Димитрова – директор на дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“, госпожа Михаела Доцова – директор на дирекция „Правна“, както и представители на неправителствени организации. От името на вносителя Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Ивелина Василева. Тя подчерта, че целта на внесения законопроект е да се въведе максимална степен на сигурност, че всички мерки за недопускане на замърсяване и притеснения на хората за нерегламентирани практики при изгаряне на отпадъци могат да бъдат могат да бъдат допуснати. Към момента българското законодателство транспонира в пълна степен европейското по оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС), включително и обхвата на Приложение 1 и Приложение 2 към Закона за опазване на околната среда. В обхвата на Приложение 1 са включени инвестиционните предложения, които подлежат на задължителна ОВОС, докато в Приложение 2 са включени тези, които подлежат на преценка. В Приложение 2 са инвестиционни намерения, касаещи изгаряне на отпадъци в количества до 100 тона на денонощие. В по-големи количества инвестиционните предложения са част от Приложение 1, тоест предмет на задължителна Направените предложения гарантират, че всички инсталации, изгарящи отпадъци, независимо от техния капацитет, от това дали са за изграждане, или за реконструкция и модернизация, ще преминават през процедурата по задължителна ОВОС. Друг важен момент е предложението така наречените експериментални инсталации да да подлежат на задължителна ОВОС. През изминалите две години това се е случвало само с едно съгласувателно писмо от страна на компетентния орган, което не гарантира в достатъчна степен, че са отчетени всички възможни рискове и е осигурена добра защита на околната среда. Приемането на предложените текстове ще доведе до засилване на превантивния контрол, включително ще внесе успокоение сред обществото, което е силно притеснено от изнесените случаи, свързани с опасения за нерегламентирано изгаряне на отпадъци или работа на инсталациите при непозволен непозволен режим. Чрез процедурата по задължителна ОВОС инвеститорът се задължава да направи детайлен анализ на потенциалните въздействия върху околната среда, освен това се осигурява повече информираност, прозрачност и възможност на гражданите за участие при вземане на решенията, касаещи околната среда. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Манол Генов и Атанас Костадинов. Те изразиха подкрепа от страна на парламентарната група на БСП по внесения законопроект, като отбелязаха, и сега действащото екологично законодателство е достатъчно, за да се гарантира нормална работа в тези дейности, но поради липса на адекватен контрол е необходимо да се приемат по-строги изисквания към тях. Подчертаха, че считат, че не са обхванати мобилните инсталации за изгаряне на животински трупове и ще предложат текстове между първо и второ четене на Законопроекта. Представителите на неправителствените организации също изразиха положително становище по Законопроекта, като отбелязаха, че смятат, че в обхвата на Законопроекта не са включени инсталациите за оползотворяване, а само тези за обезвреждане, поради което една част от инсталациите ще бъдат изпуснати. Госпожа Василева поясни, че предложените текстове следват терминологията на Директивата за ОВОС, но е налице Ръководство Ръководство на Европейската комисия относно обхвата на Анекс І и Анекс ІІ на Директивата по ОВОС, което дава тълкуване, че за целите на Директивата терминът „обезвреждане“ включва и „оползотворяване“. с цел постигане на по-голяма яснота, текстовете ще бъдат преработени преди второ четене на Законопроекта. По отношение на мобилните инсталации госпожа Василева уточни, че счита, че предложените текстове обхващат всички хипотези, като, разбира се, народните представители имат възможност да направят предложения по Законопроекта. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите единодушно с 19 гласа без „против“ и „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изрази следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители на 14 февруари 2020 г.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Цветков. Заповядайте, госпожо Василева.

представям на вниманието Ви Законопроекта, който внесохме заедно с колеги от парламентарната група на ГЕРБ, за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда една мярка, която е част от комплекс от мерки, предприети във връзка със затягането на контрола в сектора „Управление на отпадъци“, и по-конкретно дейностите, свързани с изгаряне на отпадъци. Това е израз на волята ни да обединим усилията си, заедно с изпълнителната власт, за прилагането на по-ефективен контрол и недопускането на нерегламентирани практики, свързани с изгаряне изгаряне на отпадъци от опасен и неопасен характер. Знаете, че съгласно Закона за опазване на околната среда, който изцяло транспонира европейското законодателство в частта оценки на въздействието върху околната среда, се транспонират текстовете от Директивата, свързани както с определението на

за инвестиционни намерения, които са изрично изброени в Приложението. Съответно пък Приложение № 2 включва такъв тип инвестиционни намерения, свързани с изграждане или строителство и въвеждане на нови технологии, които подлежат на преценка от компетентния орган дали е необходимо да се премине към оценка на въздействието върху околната среда или не. В нашето предложение правим промяна и в тялото на Закона, и в Приложение № 1 към Закона, като с това въвеждаме още по строги от съществуващите изисквания както в текущото ни законодателство, така и в европейското, и тези предложения са насочени към дейностите, които касаят изгаряне на отпадъците.

инсталации и съоръжения, в които се изгарят отпадъци в обем повече от 100 тона на денонощие, като в същото време по-ниската категория до 100 тона подлежи на преценка от компетентния орган – РИОСВ. РИОСВ. Отчитаме, че през последните две години е имало десет процедури за преценка от страна на компетентния орган дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда и те са приключили със становище, че не е необходима. Това за нас не дава пълна степен на сигурност и гаранция, че са предвидени всички възможни мерки и изискванията за най-добри техники по отношение на изгаряне на отпадъците са приложени. Това за нас е е част от причините, поради които възникнаха и някои случаи на нерегламентирано изгаряне, разбира се, и притеснението на обществото. Ние искаме да елиминираме това чрез предложението, което правим, и да гарантираме, че в случая, когато става въпрос за изгаряне на отпадъците с цел постигане на пълна сигурност и гаранция за защита на природата, на човешкото здраве, трябва да бъде приложена най-тежката процедура по смисъла на Закона и тя е така нареченият дълбок ОВОС или оценка на въздействието върху околната среда. Какво предполага тя? Предполага детайлен анализ за потенциалното въздействие на съответната инсталация или инвестиционно намерение върху околната среда, върху компонентите на околната среда, респективно човешкото здраве. Предполага изискване компетентните органи да се произнесат относно потенциалните рискове, да бъдат подложени на обсъждания инвестиционните намерения на операторите, на инвеститорите и съответно да се произнесат компетентните органи след преминаването на цялата процедура. Надявам се, че тази мярка ще получи подкрепата на всички народни представители, както и в Комисията беше подкрепена от всички парламентарни групи, защото съм убедена, че това е очакването на обществото във връзка с притесненията, които възникнаха през последните месеци. Още едно предложение сме включили в нашия законопроект и то е свързано с така нареченото експериментално изгаряне една процедура, която е допустима по смисъла на законодателството. За него ние също въвеждаме задължителна ОВОС. Защо? Защото това също според мен, и според колегите ми е причина за част от нерегламентираните практики, които бяха установени през последните месеци, и са свързани с доста лековато, бих нарекла, поведение от страна на компетентния орган, чрез което само с едно съгласувателно писмо е позволено експериментално изгаряне на отпадъците в три случая, които станаха причина, отново казвам, за притеснение сред гражданите. Това са нашите предложения и аз мисля, че те, както и предложенията в Закона за управление на отпадъците и мерките, предприети за затягане на контрола от компетентните органи, ще доведат до повече гаранции, че тази практика, която принципно е позволена от Закона, която се прилага в много държави, свързана и с прилагането на принципите на кръговата икономика, знаете, и Зелената сделка, която се дебатира широко в последно време, са принципи, които касаят третирането на отпадъка като ресурс и могат да бъдат прилагани. Въпросът е да бъдат прилагани така, че най добрите налични техники да бъдат използвани и да не се позволява замърсяване на околната среда и увреждане на живота и здравето на хората. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, колеги. Госпожо Зидарова, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Българското законодателство транспонира в пълна степен европейското по отношение на оценката на въздействието върху околната среда, включително по отношение провеждането на процедури. Изискванията на Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, както и нейните изменения, са въведени чрез Закона за опазване на околната среда. Принципът на Директивата и съответно Законът е да се гарантира, че планове, програми или проекти, които е вероятно да окажат значително въздействие върху околната среда, се подлагат на екологична оценка преди одобряването им. Оценката на въздействието върху околната среда е систематичен процес, при който се идентифицират, предвиждат и оценяват въздействията върху околната среда на предлаганите проекти преди вземането на решение за одобрение. Целта на оценката на въздействието върху околната среда е да предостави информация в хода на процеса на вземане на решение относно последиците за околната среда от предлаганите проекти и да стимулира екологосъобразно и устойчиво развитие чрез идентифициране на подходящите мерки за предотвратяване на въздействията. Така оценката на въздействието върху околната среда се определя като ключов инструмент на политиката на Европейския съюз и на България по отношение на околната среда. Чрез нея се гарантира участието на обществеността и другите компетентни органи в процеса на вземане на решения. Така се постига информираност на заинтересованите страни относно предлаганите проекти и вероятните им въздействия върху околната среда, събират се становища, коментари, възражения, предложения и се вземат предвид при вземането на решението. Даването на възможност за ефективно участие на обществеността в ранните етапи от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда е една от най-добрите превантивни мерки и увеличава отговорността и прозрачността на процеса на вземане на решение. Със Законопроекта ние предлагаме по-строги изисквания към всички дейности по изгаряне на опасни и неопасни отпадъци, включително и по отношение на експерименталните инсталации. Предложенията ни за промяна в Закона в чл. 93, в Приложение № 1 гарантира, че всички инсталации, изгарящи отпадъци, независимо от това дали са опасни, или неопасни, включително при експерименталното изгаряне, ще преминават през процедурата по задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Целта, която ще се постигне, е засилване на превантивния контрол по отношение на дейностите, свързани с изгаряне на отпадъци, предприемане на ефективни мерки за защита здравето на населението и околната среда и устойчиво развитие, което е ключова концепция, придобиваща все по-голямо международно значение.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Ние и в рамките на Комисията изказахме принципна подкрепа за предложението на колегите от ГЕРБ. Подготвили сме и наши предложения, така че се надявам да се целим в една посока. Как ще коментирам настоящото предложение? За да имаме правилно позициониране по отношение на законодателството, трябва да имаме и правилна оценка. След 20 декември, когато поставихме принципно въпроса за проблема с отпадъците, водите и въздуха, само за около месец-месец и половина в държавата бяха установени между 34 и 40 хиляди тона отпадъци, които циркулират в държавата около година. Бяхме помолени да приветстваме действията на службите, на прокуратурата, на Икономическа полиция и на Митниците, но така или иначе тези отпадъци бяха в България около година. Пак казвам, приветстваме и подкрепяме направените предложения, но трябва да си дадем ясно сметка за следното: това напряга законодателството и го прави още по-ефективно по отношение на превантивния контрол. България има проблем с реалния, физическия последващ и действителен контрол. Тоест пред нас се отваря една врата, която трябва да затворим с още предложения, които касаят механизма по физически контрол на отпадъците. Превантивният контрол. По него правим промени най-често под публичен натиск – това, от което гражданите казват, че имат нужда, или от това, за което те настояват, или което публично е било известно. Трябва да правим Трябва да правим обаче разлика с изключително фината настройка по отношение на това да не пренатегнем превантивния контрол като законодателство и с това да създадем условия на светлия бизнес, които са непосилни.

те са вследствие на подход, на рутина, закостенялост, просто хей така – на хартия да се изпълнява едно законодателство. Подкрепяме това предложение с цялата си увереност, че превантивният контрол е нещо добро. Той има превантивна функция, но още сме далеч от реалния, физическия контрол по отношение на контролните органи. Смятам, че можем да

Уважаеми колеги, от „Движението за права и свободи“ подкрепяме идеята за промяна в законотворческия акт, свързана със затягането на контрола върху определени инвестиционни намерения, което е свързано и с осигуряването на по-чиста околна среда. Единствената ни забележка, както и моя, в случая е, че законотворческият акт като такъв може би трябва да има изпреварващо действие по отношение на обществените събития. В случая обществените събития, свързани с наличието на отпадъци, с тяхната експлоатация, предизвикаха този законотворчески акт. Може би ние трябва да затегнем контрола върху всички тези процедури – информационния контрол, така че да имаме изпреварващо действие, преди да се стигне до до проблемна ситуация в обществото. Това ми е единствената забележка. Приветствам идеята. Считам, че ние сме длъжници по отношение опазване на околната среда като законотворчески акт. Живеем в свят, в който, ако не спазваме политиките и строга рестрикция по отношение на процедурите, свързани с опазването на околната среда,

господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега Ебатин!

Вие не коментирахте или по-скоро как ще коментирате изразените при обсъждането в Комисията притеснения от част от неправителствените организации, че промените, които правим, вероятно касаят само обезвреждането, но не и оползотворяването? Второ, има опасност направените промени да бъдат валидни само за нови инсталации, възможност

Както вече колегата Ебатин каза, от ДПС ще подкрепим тези законодателни инициативи и промени. Същевременно трябва да кажем, че не бива да се очаква това да бъде панацея по отношение на управлението на дейностите, свързани с отпадъци. Да, това е важно с оглед прецизиране на превантивната дейност относно бъдещи инсталации, които ще изгарят отпадъци. Споделям съображението на колегата Костадинов, който преди малко каза, че и сега действащите инсталации за изгаряне – всичките им параметри, трябва да бъдат приведени в съответствие. Ние знаем, че има сериозни мощности за изгаряне, те трябва да бъдат приведени в съответствие най-вече в частта им за филтриране на емисиите, което в момента притеснява нашата общественост, нашите съграждани особено в регионите, където се извършва тази дейност, и ние като законодатели трябва да бъдем съпричастни това да бъде стриктно изпълнявано.

принципно и последователно с много строг контрол по отношение на вноса още на границата на морските пристанища, по всички видове транспорт, по които, след като влезе в страната, да се извършва много сериозен контрол

но също така според мен би било добре да има и публичен регистър за състоянието на всички горивни инсталации и най-вече по отношение на функционирането на на филтриращи компоненти. Те трябва да бъдат в изправно състояние, в добро експлоатационно състояние. Там, където има каквото и да е отклонение от нормите, подобно на сериозен мониторинг, който се извършва в други сфери по отношение на компонентите на околната среда, и тук да има изключително стриктен контрол, така че да няма никакъв риск за здравето и живота на нашите съграждани, както и по отношение на останалите компоненти на околната среда. среда. Добра е тази промяна, но, повтарям, тя не е панацея, тя трябва да бъде прилагана стриктно. И сега действащото законодателство трябва да дава такава рамка в макрорамковия закон за опазване на околната среда и съответните приложения – да не ги цитирам по цифри. Да се надяваме, че това ще допринесе за още по-стриктен контрол и по-добро прецизиране на всякакви бъдещи инвестиционни намерения, и за тяхната експлоатация. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Има ли реплики?

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Гласували

Предложението е прието. Колеги, обявявам 30 минути прекъсване.